Налице е кворум, откривам пленарното заседание. уважаеми дами и господа!

от Парламентарната група на Движението за права и свободи: Проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия със задача да провери сигналите за груби нарушения при провеждането на държавния зрелостен изпит по български език и литература за випуск 2010 г. Валентина Богданова и група народни представители. По реда на ротацията би следвало да има предложения, ако такива са налице, това е правна възможност. От парламентарните групи на Атака и Синята коалиция не са постъпили предложения. Постъпило е предложение от Парламентарната група на Коалиция за България: Проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на състоянието и управлението на излишъка на Националната здравноосигурителна каса по чл. 1, ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. Вносители са Сергей Станишев и група народни представители. Тези два проекта за решения по право се включват в дневния ред съответно като точки първа и втора точка. Следва проектът за програма в следната поредност: Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2009 г. – 31 декември 2009 г. Вносител е СЕМ. Първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Законопроектите са три с вносители: Мартин Димитров, Ваньо Шарков, Димо Гяуров и Цветан Костов; вторият е с вносители Мая Манолова и група народни представители, третият – на Яне Янев и група народни представители; има и четвърти – на Министерския съвет. Следва първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители на първия са Емилия Масларова и Драгомир Стойнев; вторият е на Министерския съвет; третият е на Мая Манолова и група народни представители. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за храните. Първият е на Ваньо Шарков и група народни представители; вторият – на Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев. Проект за Решение за приемане на доклада на Държавната комисия по сигурността на информацията за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в

Проект за Решение за избиране на членове на Комисията за регулиране на съобщенията. Вносители са Иван Вълков и група народни представители. Има и проект за решение за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията с вносител Ваньо Шарков. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за народните читалища. Следват проекти за решения за промени в постоянните комисии на Народното събрание. Второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Първо четене на Законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията. Второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител. Първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит. Първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Последната точка, отредена за петък, е парламентарен контрол. Моля да гласуваме

са постъпили предложения за включване като точки в дневния ред от народните представители Мая Манолова и Румен Овчаров. Госпожо Манолова, по отношение на Вашето предложение, тъй като вече е точка първа, го оттегляте и няма да го подлагам на гласуване?

На основание чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от името на Парламентарната група на Коалиция за България народният представител Румен Овчаров предлага да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков относно въздействието на кризата върху социално-икономическата ситуация в страната, подготвените антикризисни мерки и текущото изпълнение на бюджета за 2010 г. Съгласно процедурата по чл. 43, ал. 3 от правилника, господин Овчаров, искате ли да кажете нещо в подкрепа на предложението си? Имате думата.

От една страна, министър-председателят твърди, че се намираме в криза, по-тежка от войната. От друга страна, вицепремиерът твърди, че криза в България вече няма. От една страна, вече три месеца обсъждаме антикризисни мерки, но така и не сме ги видели, така и не знаем ще ги има ли – няма ли да ги има. От един месец според информация на правителството е утвърден актуализираният бюджет. Този бюджет го няма в правителството. Опитите ни в Комисията по бюджет и финанси ще има ли промени в бюджета, как върви изпълнението на бюджета, да получим някаква информация бяха отклонени от председателя на комисията с един абсурден довод: тя поиска тълкование на ясен и категоричен член на правилника на Народното събрание и поиска това тълкование от госпожа Фидосова. Госпожа Фидосова се яви като тълкувател на правилника на Народното събрание и отмени правото на парламентарните комисии да изслушват министри. Затова си позволявам още веднъж от името на парламентарната ни група да направя това предложение пред вас. Все пак, Народното събрание е висшият законодателен орган в тази държава, висшият орган на властта в държавата. Ние като народни представители все пак трябва да знаем каква е оценката на правителството, има ли в България криза

Няма да допусна гласуване на това предложение, тъй като то противоречи на чл. 99, ал. 2 от правилника, където е предвидено изслушване на отделен министър, но нашият правилник, колкото да Ви е смешно, господин Овчаров, не предвижда колективно изслушване на министри. Поради недопустимост няма да го подложа на гласуване. Разчитах, че като го внасяхте няколко пъти и слушахте обратни мнения по този въпрос, ще направите съответната справка с юристи, за да разберете, че по този начин предложено, това предложение няма как да мине.

Уважаеми колеги! Уважаема госпожо председател, ако това, което се случва в момента, не е прекалено тъжно и печално за българската демокрация, би било смешно, защото тълкуванията на правилника, които си позволявате да правите Вие и госпожа Фидосова, наистина са скандални. Всеки здравомислещ човек може да си направи извода, че ние викаме тримата представители на кабинета, тримата министри, за да бъдат изслушани един след друг, а не в хор. Не очакваме някакво хорово изпълнение, а очакваме всеки един от тях да каже какво предвижда в ръководената от него сфера да приложи като антикризисна мярка. Това е близко до всякаква нормална логика. Такъв е и простият смисъл на нашия правилник. Слушанията на министри, освен по общите правила, могат да се правят и по една процедура, наречена ад хок, каквато е константната парламентарна практика. Но тук искам да ви кажа, че се случва нещо скандално. Освен че Вие за пореден път, този път и без гласуване, отхвърляте възможността да чуем министрите ще правят ли изобщо нещо за преодоляване последиците от кризата, председателят на Правната комисия, въпреки нашите възражения – от Коалиция за България, наистина си позволи нещо скандално – по искане на госпожа Менда Стоянова да се направи едно тълкуване на правилника, с което да бъдат лишени членовете на Бюджетната комисия от правото, което е записано в правилника, да слушат министър Симеон Дянков и други министри по отношение на антикризисните мерки. Вижте, това са процедури, които съществуват от години в българския парламент и вие сте първото мнозинство, което си позволява да чете правилника като дявола Евангелието и да отклонява

ще бъде извършена съответната промяна, тъй като много внимателно съм се запознала с практиката на съставите на всички предходни народни събрания – такава парламентарна традиция или практика за колективно изслушване на министри. Затова приемам предложение от ваша страна. А че е смешно, смешно е само за господин Овчаров – на мен въобще не ми е смешно.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за удължаване с една седмица на срока за предложения между първо и второ четене по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

приетият от Народното събрание на 19 май 2010 г. Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по културата, гражданското общество и медиите да докладва пред народните представители Указа на Президента и мотивите към него. На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78, ал. 5 от Правилника народният представител Ангел Найденов, заместник-председател на Парламентарната група на Коалиция за България, оттегля проект за Решение за промени в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

председателят на Комисията по правни въпроси госпожа Искра Фидосова прави писмено искане за поправка на явна фактическа грешка, допусната при приемането на Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. пленарното заседание на 26 май 2010 г. сряда, народните представители обсъдиха и гласуваха постъпилите в Народното събрание проекти за решения за промени в Правилника. Комисията по правни въпроси при обсъждането на проектите на свое заседание е подкрепила Проект за решение № 054-02-17, Проект за решение № 054-02-33 и Проект за решение № 054-02-40 въз основа на тях е предложила общ проект за решение, приложен към доклада на комисията. Проведени са съответните гласувания и във връзка с това председателят на Правната комисия предлага за окончателно прието решение за промени в Правилника на 26.05.2010 г. да се счита приетият от народните представители проект за решение за изменение и допълнение на Правилника по общия проект и в редакция на Комисията по правни въпроси, който да бъде обнародван в „ Държавен вестник Постъпили законопроекти и проекторешения от 26 май 2010 до 1 юни 2010 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносители – Иво Димов и група народни представители. Водеща е Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Съпътстващи – Комисията по правни въпроси и Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Проект за Решение за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията. Вносител – Ваньо Шарков. Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Проект за Декларация срещу расизма, ксенофобията и дискриминацията. Вносители – Емил Василев, Дарин Матов и Тодор Великов. Разпределен е на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Разпределен е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Следва Отчет за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори през 2009 г. Вносител – Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация. Вносители – Мая Манолова и група народни представители. Водеща е Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Съпътстваща – Комисията по правни въпроси. Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2009 г. Вносител – Висшият съдебен съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2009 г. Вносител – Висшият съдебен съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение на Закона за държавния служител. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстващи Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по правни въпроси и Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Проект за решение за попълване състава на Комисията по земеделието и горите. Вносител – Димитър Чукарски. Проект за решение за избиране на заместник-председател на Комисията по външна политика и отбрана. Десислав Чуколов. Проект за решение за промени в Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Вносител – Мая Манолова. Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по труда и социалната политика. Вносител – Лютви Местан. Проект за решение за промени в състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Проект за решение за промени в състава на Временната комисия за изработване на Изборен кодекс. Вносител – Мая Манолова. Проект за решение за промени в ръководството на Комисията по транспорта, информационни технологии и съобщения. Вносител – Мая Манолова. Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2009 г., Годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2009 г. и Отчет за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2009 г. Вносител – Комисията за финансов надзор. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по труда и социалната политика и Комисията по здравеопазването. На 28 май 2010 г. от Националния статистически институт са постъпили: „Информация за основни резултати от годишните статистически статистически изследвания в областта на културата за 2009 г.” и „Информация за основни резултати от наблюдението на работната сила, проведено през първото тримесечие на 2010 г.”. С мое писмо материалите са изпратени на съответните постоянни комисии. Това са Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по труда и социалната политика и Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

състоянието на достъпа до информация в България 2009 г., с който народните представители могат да се запознаят в Библиотеката на Народното събрание. Агенцията за Държавна финансова инспекция е внесла в Народното събрание за сведение, съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за Държавната финансова инспекция, Отчет за дейността на агенцията през 2009 г. Отчетът се намира на разположение на народните представители

Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Преди две седмици Народното събрание отказа да приеме като точка в дневния ред създаването на тази временна анкетна комисия и определи идеята за нейното създаване като грандиозна политическа провокация. Преди една седмица постоянната Комисия по образование и наука отказа да подкрепи моето предложение министърът на образованието, младежта и науката да бъде изслушан по тази тема в парламентарната комисия. Днес, благодарение на възможностите на правилника, тази дискусия ще се състои и тя е изключително важна, тъй като във времето от провеждането на зрелостните изпити по български език и литература, в хода на цялата кампания по организиране на зрелостните изпити на българските зрелостници през 2010 г., коментарите, проблемите и откроените дефекти продължават да стават явни. В рамките на публичното говорене министърът на образованието започна коментара по темата за изтичане на информация за съдържанието на темите с твърдението, че това е политическа обструкция, през заявлението, че изтичане на такава информация няма до последното му заключение, че това се случва всяка година. Ако това се случва всяка година, ние, предполагам че той знае, говорим за две предишни поредни години, в които държавни зрелостни изпити в България се провеждат и през тази година това е факт, въпреки че скандалът става публичен през тази година и подобни коментари в предишни години публични и доказуеми не е имало, аз питам кой е екипът, който организира в последните три години тези зрелостни изпити. Ако той е същият, ако пак министърът е прав, защо той още продължава да работи? Обяснението, че това, за което ние днес говорим, е работа на МВР, е, меко казано, несериозно. Министерството на вътрешните работи вероятно ще намери някога конкретния виновник между тези пет предварително заявени, станали след това седем, десет или незнайно колко, длъжностни лица и чиновници на министерството, които знаят съдържанието на темите. Проблемът за това какво се съдържа в останалите два плика като че ли вече няма никакво значение. Всичките подозираме тяхното съдържание, колкото и те да са затворени. Знам само едно, че общественото говорене продължава, публичното напрежение е факт. Коментира се коректността на зададени въпроси в други зрелостни изпити, оттам и валидността на дадените отговори. Ние всъщност с вас нямаме функциите да чакаме МВР да ни посочи виновник и да четем вестниците,

какво представлява организацията на зрелостните изпити, правена от българското Министерство на образованието, младежта и науката, кое дава възможност от него сега или в бъдеще да изтича информация, която по всякакъв начин да опорочи обективността на държавните зрелостни изпити, които са наистина едно сериозно стандартизирано външно оценяване. Ние с вас по какъв начин можем и сме в състояние да дадем своята оценка за това как се провеждат зрелостните изпити, как се уреждат темите, каква е стойността и как работят контролните системи на Образователното министерство? Това са големите проблеми, които няма как да бъдат изговорени, оценени от Министерството на вътрешните работи. Ако това е вашето очакване – жалко! Аз мисля, че това е сериозна работа на което има не само правото, но и задължението да осъществява парламентарен контрол, което има не само правото, но и задължението да откликва на публичната дискусия на повдигнатите официално проблеми и които в края на краищата имат официалното задължение и по Конституция да дадат отговор на 70 хил. български зрелостници, на техните родители и на всички, които ще се явяват на зрелостни изпити в България: можем ли ние да организираме и да провеждаме обективно оценяване на младите хора в България, сме ли ние стожер на справедливостта или сме една конюнктурна компания, която ще неглижира всеки проблем, обличайки го в партийна униформа. Така че, аз се обръщам към всички Ви за едно сериозно отношение към създаването на тази временна анкетна комисия и моля Народното събрание да подкрепи нейното създаване. Тази временна анкетна комисия ще предлагаме да работи кратко – в рамките на една седмица, да се състои от представители на всяка една парламентарна група по един, тоест паритетно ще бъдат представени желанието и интересите на всички и да даде отговор на важните въпроси, които току-що бяха поставени: кои са отговорни за изтеклата информация, в какво се изразява тази отговорност, функционират ли ефективно системите за вътрешен контрол на министерството и най-важното – какви мерки ще бъдат предприети или са предприети от Министерството на образованието, младежта и науката, за да не се допускат същите грешки при провеждането на държавните зрелостни изпити. Разчитам на вашето наистина отговорно отношение. То е важно и мисля, че Народното събрание в тази дискусия при своето решение ще бъде на висотата на ангажиментите, които има. Благодаря. Благодаря, госпожо Богданова. А сега, уважаеми народни представители, откривам дискусията. Желание за изказване от народното представителство?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

когато е направен първият опит Четиридесет и първото Народно събрание да се ангажира с проблема за изтеклата информация за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Съобщавам този факт не да Ви запозная със своето присъствие и отсъствие в пленарната зала, а да изразя благородната си завист към всички колеги, които са имали шанса да бъдат свидетели не толкова на организираното отхвърляне на предложението Народното събрание да разгледа проект за решение за анкетна комисия – обратното би било необичайно, а по-скоро за това, че са били част от акустиката на последвалата акта на отхвърляне на предложението декларация от името на Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. И не апломбът, пламенността на заклинанията за успеха на реформите впечатляват. Дори изрази като „имаме кураж”, „ще успеем”, „обречени сме да успеем” са недостатъчно силни, защото езикът като цяло, дори с компенсаторните ресурси на интонацията и апломба, е безсилен да отрази адекватно обхвата, дълбочината, да не пропусна – правилността на провежданите единствено възможни (такъв беше и бюджетът), безалтернативни, грамадни образователни реформи, с които придаваме почти неземно измерение на Болонския процес, Лисабонската стратегия и Стратегия „Европа 2020” Впечатлени сме от уникалната, небивала дори в Четиридесет и първото Народно събрание наситеност и честота на обвиненията срещу вносителите на предложението за сформиране на временна анкетна комисия, която да разисква тема, която вълнува не просто 70 хиляди зрелостници, не над 100 хиляди български учители, а всяко българско семейство. Впечатлени сме наистина от изрази като (по адрес на вносителите) „сеят плевели”, „сеят плевели” през „смешен плач”, „демагогия”, „безпринципно политизиране”, „криминализиране”, „саботаж”, „бунят”, „спекулират”, „конспирация” и стигаме до... „криминален опортюнизъм”. Мислех, че знам какво означава опортюнизъм, но съчетанието с „криминален” ме озадачи и като скромен човек, който няма бог знае какви претенции, се обърнах към речниковите статии – и на философския речник, и на речника на чуждите думи. Онова, което знаех за опортюнизъм като етимология, се потвърди, но никак не се съчетава с „криминален”. Затова Ви моля

вече абсолютно сериозно започвам същинското си изказване с декларацията, че вярвам искрено, че премиерът Бойко Борисов е искрен с тезата си, че има нужда от силна опозиция, за да управлява силно. И ако това е вярно, бих искал да Ви попитам: какво ви притеснява да подкрепите една идея, едно предложение за сформиране на временна анкетна комисия, която да потърси отговорите на много въпроси, които наистина продължават да стоят в публичното пространство? Няма как, уважаеми колеги, да не се получат отговорите на тези въпроси. И ако те бъдат намерени от една анкетна комисия, в която да влизат и представители на опозицията в Четиридесет и първото Народно събрание, вие ще снемете съмненията, че резултатите, до които биха стигнали органите на изпълнителната власт по линия на вътрешните си проверки, не са скрили нищо, че са представили истината в цялата й пълнота. Кои са въпросите, които не само че не намериха своите отговори от 19 май насам, а още повече задълбочиха съмненията? Първо, започвам с позициите на самата изпълнителна власт. До посланието на вицепремиера господин Цветан Цветанов от Рим неизменно чувахме от Министерството на образованието, младежта и науката позиция, изразявана от висок представител - заместник-министър Коджабашиева, че вътрешната проверка показва, че няма проблем или говорили с хората, които са знаели за темата, и нямало проблем, че е възможно да бъде случайно стечение на обстоятелствата. Само че от Рим господин Цветанов – тук съм склонен да му вярвам каза, че има арестуван, който е предпоследен във веригата. Кои са другите? Предпоследен предполага да има последен, предполага да има и други над него. Всъщност точно това каза и вицепремиерът – „Има хора по-горе, до които ще стигнем”. Кои са тези над него – също чиновници или вече лица от политическия кабинет? Този въпрос е много важен, защото трябва да се установи дали отговорността е чиновническа или стои някъде по-високо?! И в зависимост от това трябва да се отговори на въпроса дали отговорността трябва да бъде дисциплинарна, дали е за криминално деяние, тоест е престъпление от общ характер, или трябва да се носи и политическа отговорност?! Защо бягате от отговорите на тези въпроси? Защо впрочем продължаваме да крием останалите две теми, които са били неизтеглените варианти? Аз знам защо. Защото ако се отворят другите два плика, те ще ни изправят пред невъзможното завръщане на Дебелянов и ще ни потопят в магията на любовта на Елин Пелин. Това са другите две теми, които се крият. Отварянето на пликовете ще потвърди по безспорен начин, че тази информация е изтекла. Инфантилното обяснение, че не е редно да се отварят другите две теми, че никога не се е правило, се оказа сапунен мехур и тезата стана на пух и прах от самото ръководство на министерството, което още на следващата матура – по география, отвори другите пликове. Като е било нередно, защо го сторихте по отношение на матурата по география?! Случи се същото и по математика. А защо по български език, след като става ясно от собствените им не думи, а действия, че няма нищо нередно, защо упорито отказвате, и то при нарочно настояване на журналисти, да се отворят темите?! Има необходимост от външно око, което да провери фактите. И ние нямаме предвид само опозиционните партии в Четиридесет С работата на анкетната комисия, без, разбира се, да имат право да членуват в нея, трябва да се ангажират според нас – първо, родителски организации, за да са наясно те дали са засегнати интересите на десетки хиляди деца, които добросъвестно са положили труд на държавния зрелостен изпит. Те нямат вина за нищо.

Някой да поиска, това означава да държи отговорни десетки хиляди зрелостници и учители за нещо, за което те нямат никаква вина. Те не могат да платят цената за тежкия казус вместо реално отговорните от Министерството на образованието и науката. С работата на Анкетната комисия, според нас трябва да се ангажират и представители на висшите училища и то поради един много важен факт, който придава друго измерение на днешните дебати и на казуса. Оценката от зрелостния изпит е вход за висшето училище и ние трябва да знаем колко деца са знаели предварително темата, колко деца са били привилегировани, какъв е мащабът на изкривяването на държавния зрелостен изпит, защото не бихме искали привилегированите да знаят предварително темата, да са изкарали по-високи оценки

и няма грам политизиране, защото докато отхвърляте този проект за Анкетна комисия, Вие ще продължавате да подхранвате съмнения, че има какво да криете. И на последно място, в едно свое писание в столичен всекидневник, направих прогноза, че понеже ни управляват абсолютно безгрешни управляващи може да се окаже, че предишни управляващи са виновни и за неща, които се случват на деветия месец от новата власт. Трябва да Ви кажа и понеже чувам думи като „естествено”... Колега, не сте сам в това си предположение, чухме, че се работи по версия за стар канал. Аз на шега бях казал – да не би Даниел Вълчев да се окаже виновен. Май натам вървят нещата. Ако има стар канал, той няма как да бъде по-стар от Даниел Вълчев, тъй като матурите започнаха по негово време. именно, но това вече в плана на шегата, защото имаше един случай на съмнение за изтекла информация на пробна матура и тогава мисля, че се взеха достатъчно мерки, защото това беше смисълът на пробната матура, и никой не чу каквото и да е, за каквато и да е изтекла информация през следващите години, тоест предишните две години – следващите след пробната матура имам предвид, когато се организира държавният зрелостен изпит. Уважаеми колеги, за да потвърдите претенцията си на безгрешни, е хубаво това от ваша собствена претенция да се превърне в безспорна оценка и на външни на вас фактори в лицето на опозицията, в лицето на родителските организации, и в лицето на висшите училища, а инак: желая ви успех в реформите! Желая наистина апломбът, тази пламенност на заклинанията, наистина да се подплатят с конкретни резултати, за да не се налага отново да припомняме, че: „Меракът не е като моженето!”. Благодаря за вниманието. Благодаря. Има ли реплики към господин Местан? Народният представител Снежана Дукова. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаема госпожо Богданова, и най - вече, уважаеми колега Местан! Първо да Ви благодаря за искреното желание за това ние да успеем и да Ви кажа, че то не е само заклинание, а то е наше искрено желание и ние ще дефилираме това желание в реален успех, защото ще направим реформа. Второ, искам да Ви кажа, че при цялото ми уважение към Вашата личност и към това, че Вие сте посланик на идеологическата лексика на парламентарната група и на това, че сте борец за чист български език, може би по-добър порист, дори от неговия основател Иван Богоров – не зная, но аз уважавам това качество във Вас и тази еквилибристика с многословие. Сега обаче днес и тук ще заявя пред Вас, че ние не сме разследващ орган и че този процес динамизиран във Вашето желание да бъде криминализиран, няма да се случи, първо, защото, пак казвам – не сме разследващ орган. Второ, защото има хора, които се занимават с този процес. Трето, защото от един технически проблем зная, че имате желание да се експонира в обществото, и тази дума, която е употребена в декларацията „да се буни родителско съзнание и ученическа съвест”, мисля, че е твърде неадекватна към настоящия момент. Още повече, в навечерието, когато ще се публикуват резултатите от изпита по български език и литература, когато спокойствието наистина, за което и Вие ратувате, на тези седемдесет хиляди ученици, които ще получат своите резултати, голяма част от тях вече приети във висши учебни заведения, ще се случи. Аз Ви желая, това, което говорите да бъде истинска същност и на Вашите послания, и на Вашата душевност. Искрено и от сърце Ви благодаря. Наистина ще успеем! (Ръкопляскания

Аз не знам дали пуризмът ми е чужд, по-скоро – не, но изразът „бунят”, който Ви е притеснил, беше цитат, цитат, и при това цитат от вашата декларация от 19 май т.г. Толкова за „бунят”. Второ, разбира се, че парламентът не е разследващ орган. Ако обаче тази Ви теза означава: не бива да има никакви анкетни комисии, би трябвало да направите предложение за промяна на основния закон – на Конституцията, и да кажем, че парламентът няма да изпълнява втората си след законодателната дейност, дори съизмерима с нея конституционна функция, а именно да контролира изпълнителната власт. „Контрол” и „разследвам” са две доста различни понятия и доказателството сте самите вие. Ако виждате във всяка една анкетна комисия

Няма как да прилагате този двоен аршин! Когато вие създавате анкетни комисии – не разследвате, а когато опозицията има предложение за сформиране на анкетна комисия

Аз споделям предложенията за създаване на анкетна комисия, но ще обоснова разширяването на предмета на нейната дейност. Става но ще обоснова разширяването на предмета на нейната дейност. Става дума за съвсем нови обстоятелства, буквално от вчерашния ден, и ако дотук основателно се поставяха въпросите за изтичането на информация, която е станала достъпна на част от зрелостниците, въпросът с днешна дата е за това – как са били оповестени вече получените от явилите се на матурите резултати. Преди Министерството на образованието, науката и младежта вчера да обяви информацията за оценките от зрелостните изпити на завършващите средно образование, на сайта на един от мобилните оператори излезе информация, че срещу телефонно обаждане и въведен единен граждански номер, абитуриентите могат да научат оценката от зрелостните си изпити. Може би някои от Вас също са се принудили да ползват тази информация? Срещу цената на стандартен телефонен разговор, според тарифния си план, те чуваха своя резултат от положения изпит. Вярно е, че в рамките на една информация

От някои регионални инспекторати на министерството смутено обясняваха, че нямат информация за резултатите и очакват те да бъдат оповестени на днешния ден. Пита се – защо мобилният оператор е можел да оповестява резултатите от матурите преди тази информация официално да е оповестена от самото министерство?

проверка на провеждането на матурите. В случая става дума за целия процес – от избора и оповестяването на темата до оповестяване на резултатите. Родителите коментират, че поредното действие на министерството е категорично доказателство за невъзможността му да се справи с изпълнение на елементарните си задължения. Аз подозирам, че в случая не става дума просто за някакъв технически гаф, а за поредния икономически интерес. Защото, как ще се обясни факта, че след като има общодостъпна и безплатна информация на сайта е необходимо да бъде ангажирана частна организация – вероятно, която е заплатила някаква сума на министерството, но за нейната информация се налага да заплащат потребителите? Защото добре разбирате, че дори и в рамките на няколко часа или на половин ден, когато хиляди зрелостници и техните близки се интересуват максимално бързо да научат резултата, и това те не могат да направят по официалния път, се обръщат към оператора. Това е станало във вчерашния ден. след като някои от зрелостниците на Випуск 2010 успяха да разберат темите за матурата по литература срещу заплащане на министерски чиновници, сега много от тях узнават резултатите от многогодишните си усилия в обучението срещу заплащане на мобилен оператор. Разбирате ли, колко деморализиращо е това? За дългогодишните усилия на учениците, за интереса и ангажираността на техните родители, не държавата да предостави тази информация, а първо тя да бъде научавана по други канали. Затова аз предлагам като т. 4 в Проекта за решение следният допълнителен текст: „Да се проверят обстоятелствата за оповестяване на резултати от матурите от мобилен оператор преди те да бъдат разпространени официално на сайта на Министерството на образованието, науката и младежта”. Смятам, че комисията трябва да се заеме и с този въпрос, защото не за първи път вече изглежда става дума за преследване на икономически интереси и то, забележете, не в толкова големи мащаби, но при всички случаи от тези над 70 хиляди души, които са се явили на матура, поне няколко хиляди са потърсили предварително информация, след като такава не е била намерена в часовете на деня на сайта на Министерството на образованието, аз даже допускам, че ще се появи и поредната група във Фейсбук, защото там е започнала комуникацията между заинтересованите, как някои от тях вече разполагат с информация. Може би тази група ще бъде „Научих от „Мобилтел”, а не от Министерството на образованието”. И тогава именно ще се разбере реалния мащаб на това действие, което може да бъде квалифицирано и като злоупотреба. господин Местан, тъй като Вие оспорвахте някои от квалификациите, които са дадени, например „криминален опортюнизъм”, аз Ви предлагам да не се отказвате толкова лесно от този термин. Докато говорехте, се опитах да предложа едно работно определение за това какво означава този термин. „Криминален опортюнизъм” е престъпно, но ненаказуемо приспособяване на обществения интерес към интереса на управляващи лица, който в общия случай би се преследвал като незаконно деяние. деяние. За случая, за който говорим, и други подобни (шум отляво), дават основание да се разнообрази терминологията, защото именно по този начин тези, на които е дадено да защитават обществения интерес, преследвайки частни и групови интереси, търгуват с този обществен интерес, а цената се заплаща от многобройните потребители. Ето, това не искам да допусна и не искам да смятам, че ще се наложи Министерството на образованието и неговото ръководство да бъде подложено под постоянен надзор. Ние все пак предлагаме само анкетна комисия с определен предмет на дейност, чието обосноваване разширявам. Предлагам и на медиите, от които ние обикновено научаваме информацията и после я анализираме, този път те да се заемат и също да направят свое разследване за това

Няма желания за изказване. В такъв случай закривам дебата. Беше направено процедурно предложение от народния представител Янаки Стоилов. В Проекта за решение, т. 4 беше изчетено: „Да се проверят обстоятелствата за оповестяване на резултатите от матурите от мобилен оператор преди те да бъдат разпространени на сайта на министерството”. Подлагам на гласуване това процедурно предложение на господин Янаки Стоилов. Моля народните представители да гласуват.

да гласуват. Гласували 109 народни представители: за 38, против 17, въздържали се 54. Предложението не е прието. Желание за прегласуване? Заповядайте. Господин председател, предлагам прегласуване, защото почти съм сигурен, че народните представители, независимо дали от мнозинството или от опозицията, нямат отношение към това деяние. Авторитетът на парламента и на Парламентарната група на ГЕРБ, а и на останалите, които я подкрепят, изискват да се подходи непредубедено. И този факт, който не може да бъде оспорен, да бъде анализиран и изяснен. Дори не изключвам, че това не е прецедент. Ако искате, направете справки дали такива случаи не е имало и в предишни години, но аз бях сигнализиран конкретно за обстоятелствата през вчерашния ден. ден. Подобни практики трябва да бъдат пресечени, за да се покаже, че не може държавата да търгува с официална информация в интерес на други корпоративни интереси, за сметка на потребителите на тази официална информация. Аз разбирам, че и Министерството на вътрешните работи, ако проявява интерес може да направи своите проверки, но в случая не става дума за някакви криминални елементи, те не са наша задача. Това, което трябва да направим и смятам, че сме длъжни да направим, един факт, който заслужава порицание, да бъде изяснен, за да се види дали това е станало по пътя на някаква злоупотреба в министерството или това е официално възлагане на най-високо ниво, извършено чрез ръководството на Министерството на образованието, младежта и науката, за да се удовлетворят определени икономически интереси. Това са моите мотиви и Вие бихте се оказали в много неловко положение, ако не подкрепите предложението за създаване на комисията и в частност, предложението, което допълних. Благодаря. Уважаеми народни представители, направено е процедурно предложение за прегласуване. Моля народните представители да гласуват.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за прегласуване на това решение, със следните аргументи. Обръщам се основно към управляващото мнозинство. Уважаеми колеги, не е формален въпросът за тази анкетна комисия. Спомнете си колко трудно беше наложено решението за матурите преди две години. Спомнете си какъв дебат имаше в обществото и колко много родителски и ученически ученически организации бяха против. Защо? Не съзнавате ли, че един такъв инцидент компрометира идеята за матурите? Не съзнавате ли, че ... Аз не се съмнявам, че изпълнителната власт, Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието и науката ще направят всичко възможно, за да се стигне до истината по този случай. Но въпреки всичко ние сме длъжни като Народно събрание да вземем отношение по темата, да проведем дебат, да създадем тази комисия и да покажем на обществото, че когато сме взели решението да има матури, когато сме подкрепили тази идея, ние не сме безучастни към всичко, което става. Защото, Вие прекрасно разбирате, че един такъв инцидент деморализира всички ученици. Знаете – всички сме родители. Аз

Как ще накараме децата да полагат този огромен труд, да влагат воля в тази възраст, след като те могат спокойно да се обърнат към вас и да ви кажат: „Татко, майко, защо трябва да уча, след като ще науча темите? Има начин да ги науча. Има начин да ги науча пет дни преди изпита и да ги направя.” Моля Ви, нека да погледнем и като родители, и като хора, и да се обърнем към този проблем, но не политически. Постъпи предложение за прегласуване от народния представител Йордан Цонев. Моля народните представители да гласуват.

провеждането на държавния зрелостен изпит по български език и литература за випуск 2010 г.

МИКОВ (КБ): Благодаря Ви. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Внесли сме едно предложение за анкетна комисия, което след изказването на представител на мнозинството преди малко, вече много се чудя дали ще бъде прието. Тоест, когато става въпрос за някакви действия на управляващите, граничещи с криминалното, тогава се каза: „Парламентът не е разследващ орган”. И ако в предишния случай ставаше въпрос за злоупотреба с общественото доверие към възможността на Образователното министерство да организира сигурен, прозрачен и справедлив процес за реализацията на матурите, сега става въпрос за изчезването на едни пари – 60 милиона. 60 милиона от парите, които българските граждани добросъвестно са си внасяли за здравеопазване - 60 милиона, които вместо да отидат за здравеопазване са отишли някъде. И ние вносителите искаме единствено

в същото време миналата година беше оставен един резерв, един излишък, събран от българските граждани за здравеопазване. Излишък, който е останал от политиката на предишното правителство, а не е направен от това правителство, на стойност 860 милиона – и това е заявено от министър Нанев - съответно по две сметки в По едната сметка са 510 милиона, по другата сметка – 35 милиона, или общо 860 милиона към 30 декември 2009 г. от лошото наследство, оставено ви от предишното управление. Казахме вече, че 41 милиона са повече събраните пари за здравеопазване през първите три месеца на тази година. И изведнъж министър Борисова казва, че към 30 март от 860 милиона, които са резерв или излишък по смисъла на Закона за държавния бюджет, са останали 800 млн. лв. Тоест, гласуването по тази точка ще постави въпроса пред всеки един народен представител: интересувал ли се е народният представител от управляващото мнозинство къде са отишли 60 милиона от парите на данъкоплатците? Или когато става въпрос за злоупотреби, грандиозни злоупотреби от управляващото мнозинство, тогава се излиза с формулата: „Парламентът не е разследващ орган и нас тази работа не ни интересува”. Уважаеми дами и господа, смисълът на една такава анкетна комисия е много голям и в една друга посока сигналът, който се дава към българските граждани, че те наистина имат смисъл да плащат здравни вноски. Не може от едната страна държавата да иска да притиска, да наказва когато има нарушение – и това е правилно, а от другата страна парите да изчезват. Смисълът за една такава комисия има и дълбоко морално значение. Той има морално значение, защото в последните месеци, а те вече не са един или два, системата на здравеопазването има хроничен финансов недостиг. Здравните заведения реализират огромни задължения, които се олихвяват от техните кредитори. Тоест, въпросът за парите от излишъка, за тяхното управление, е по-малък въпрос от големия въпрос за управлението на системата на здравеопазването и воденето й към умишлен фалит фалит, който може би е предверие към по-нататъшни действия, насочени към нейната приватизация на безценица. Уважаеми дами и господа, след внасянето на нашето искане за анкетна комисия се появиха плахи изказвания и крайно неубедителни обяснения от новоизбраната ръководителка на Здравната каса по отношение на тези пари. Ние, вносителите, никак не възразяваме, ако Вие проявите интерес и поканите тази госпожа да дойде и пред Народното събрание да обясни нещо, макар лично аз не смятам, че тя може да каже кой знае какво. Защото е само един изпълнител, защото автономността на тези средства,

с решение на Народното събрание. В този смисъл беше и нашето предложение преди време да деблокираме част от този резерв, който да намали напрежението в системата, да върне медицинските работници в здравните заведения, а не да ходят по улиците да протестират и малко от малко да облекчи положението на гражданите в областта на здравеопазването. Уважаеми дами и господа, очевидно става въпрос за една грандиозна злоупотреба злоупотреба този път с пари. Ако в предишната точка ставаше въпрос по-скоро за морален удар върху способността на държавата да реализира процесите в областта на образованието, то тук става въпрос за злоупотреба с едни 60 млн. И аз си мисля, че при гласуването всеки от народните представители от управляващото мнозинство ще трябва да си зададе този въпрос: той „за” разкриване на тази далавера ли е – злоупотреба ли е, може всякак да се нарече – или лековато, от политическа солидарност, ще попречи да се разбере истината за тези пари? Оттам насетне отговорът е на избирателите – има ли смисъл да се плащат здравноосигурителни вноски или има смисъл да се чете Елин Пелин, който казва: „Лъжа държавата, мащеха е тя!”. Мисля си, че с подкрепата на анкетната комисия ние ще дадем сигнал към българските граждани, че държавата не лъже, че държавата има сила, че парламентът има сила тогава, когато има нередности с парите на данъкоплатците, да се установи истината, да се намерят парите, за да знаят данъкоплатците, че не напразно внасят своите вноски. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря. Сега народните представители имат възможност да изкажат свои мнения и становища. Господин Адемов, заповядайте.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

3, излишъкът за 2010 г. е определен в рамките на 827 млн. лв., тоест близо 830 милиона в рамките на тази година трябва да бъдат заделени като излишък. Беше казано тук преди малко при представянето на проекта за решение, че в края на миналата година този резерв е в рамките на 860 милиона. При положение, че през 2010 г. трябва да се трупа този излишък в размер на 827 милиона, това означава, че към края на м. март т.г. тези 860 милиона трябва да бъдат увеличени, а не намалени,

начин. Големият въпрос обаче е свързан и с нещо друго. В края на миналата година при преследването на заветната фискална цел да се постигне балансиран бюджет

за месеците ноември и декември 2009 г. бяха извършени с пари от бюджета за 2010 г. Това е един от проблемите, които тепърва трябва да бъдат обсъдени и детайлно анализирани, за да може да се гарантира прозрачност при изразходването на средствата на българските граждани и данъкоплатци. В този смисъл е изключително важно да отбележим, че освен този излишък има и един друг малък резерв, който се нарича оперативен резерв. До 2010 г. той се определяше като 10% от всички осигурителни вноски и трансфери, които се превеждат от държавния бюджет към Националната здравноосигурителна каса. Ако говорим за тези 240 милиона лева от бюджета за 2009 г., трябва да дадем отговор на въпроса какво става и с тези пари, господин Миков! Миков! Бюджетът на НЗОК беше ли подчинен на идеята за постигане на балансиран бюджет? Когато не се постигна този балансиран бюджет, какво стана с тези средства?! Оперативният резерв – 240 милиона – къде отидоха тези пари?! Някой има ли отговор на този въпрос?! за това трябва да има анкетна комисия, която да се занимае с цялата тази история около парите на Националната здравноосигурителна каса. Ясно е, че тази политика – за трупане на излишъци, е неправилна. През времето, когато ние управлявахме, също бяхме заложили на тази политика, но и тогава съм имал възможност да заявя, че тази политика на трупане на излишъци

затова тази анкетна комисия да установи как се движат тези средства, натрупани ли са, има ли ги изобщо, те ли са средствата, които реално подкрепят дефицита в приходната част на бюджета, те ли са тези, които осигуряват фискалната стабилност на държавата за сметка на здравните вноски на българските граждани. Този въпрос е изключително актуален сега, защото

тоест с два месеца закъснение, въпреки уверенията на всички, че плащанията ще бъдат регулирани не по-късно от края на м. април. Уважаеми колеги, затова молбата ми и молбата на вносителите – колегите от Коалиция за България, е да подкрепим създаването на тази анкетна комисия, защото в крайна сметка тя може да излезе с предложения за промяна в законодателството. Например

Ако имаме ясни, точни и прозрачни отговори на всички въпроси, които задаваме тук, от тази трибуна, мисля, че е в интерес не само на опозицията, но и на управляващите, оттам и на българските граждани, защото няма нищо по-добро от това прозрачно открито да се управляват парите на Националната здравноосигурителна каса, респективно парите от осигурителните вноски на българските граждани. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Адемов, съгласен съм, че бюджетът на Националната здравноосигурителна каса и преди не беше балансиран, само че беше достатъчен за функциониране на системата в определени параметри, а днес освен че той не е балансиран, е крайно недостатъчен и изкарва лекарите на улицата, изкарва медицинския персонал в чужбина. Това е разликата между онзи небалансиран бюджет Второто, поради което ние го правехме небалансиран. Ние осигурявахме по-дългосрочна стабилност чрез трупането на резерв в условия на друго развитие на икономиката, на други приходи в бюджета. Днес при това развитие, което се осигурява на България от управляващото мнозинство, от правителството на премиера Борисов, няма възможност системата да бъде осигурена по друг начин, освен да се посегне към онова, което е трупано за черни дни тогава. тогава. Принципният въпрос за балансираността е едно. Вторият основен въпрос е прозрачността и убеждаването на гражданите, че има смисъл да вярват, че държавата управлява тези средства. Иначе за какво увеличавахме вноските? – за да крепим фискалния резерв. Ние увеличихме вноските за здравно осигуряване, а чуваме, че управляващите още искат да ги увеличават,

Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. е единственият бюджет в държавата с излишък, няма друг такъв бюджет. Той официално е предвиден с излишък. Самият факт, че бюджетът на Касата е предвиден с излишък, предполага, че средствата в разходната част на бюджета трябва да са достатъчни. За съжаление обаче, въпреки че бюджетът е приет с излишък, въпреки че приходите са не само изпълнени, но и преизпълнени, плащанията към изпълнителите на медицинска помощ закъсняват – това е огромният проблем. Точно в този контекст тази анкетна комисия трябва да се произнесе: защо при наличие на финансови средства и финансов ресурс под формата на излишък закъсняват плащанията към изпълнителите на медицинска помощ в България? Ако тази анкетна комисия отговори само на този въпрос и на въпроса къде са онези 60 милиона лева, за които Вие говорите, то тя ще изпълни предназначението си. Убеден съм, че правилното поведение в този случай е да подкрепим създаването на такава анкетна комисия. Желание за изказване? Заповядайте, госпожо Манолова.

Уважаеми колеги, за да ви убедя в необходимостта от създаването на тази анкетна комисия, ще си позволя да повторя още веднъж основните факти, свързани с мистерията с изчезналите пари от Здравноосигурителната каса.

Този излишък заедно с излишъка от 2008 г., който е в размер на 350 млн. лв., даде излишъка на Касата, представляващ неин резерв за тази година, в размер на 860 млн. лв. Тези факти бяха потвърдени от ексздравния министър господин Нанев на въпрос в парламентарния контрол от 12 февруари, когато той потвърди, че към 31 декември 2009 г. средствата от резерва на Националната здравноосигурителна каса са в размер на 860 млн. 300 хил. лв. Три месеца по-късно новата здравна министърка госпожа Анна-Мария Борисова обяви, че към 31 март тези средства от резерва на Националната здравноосигурителна каса са в размер на 800 млн. лв., тоест изчезнали са 60 млн. лв. На въпроса: похарчени ли са, как, защо, от кого, с чие решение, госпожа Борисова не даде отговор. Припомням, че съгласно Закона за държавния бюджет и средствата на Националната здравноосигурителна каса се включват в една единна сметка с всички бюджетни средства, но те имат своята автономност и могат да се използват само за здраве. Средствата от резерва на Касата, както между другото и резервът на държавата, могат да се използват единствено и само с решение на Народното събрание, и то за здраве!

Господин Пламен Цеков, заместник-председател на Здравната комисия, обяви в един дебат в една медия, че тези 60 млн. лв. са изразходвани с решение на Управителния съвет на Касата за здравноосигурителни плащания, но той не знаел за какво. Госпожа Нешева, новоизбраната шефка на Националната здравноосигурителна каса, каза нещо още по-тревожно, че са изчезнали не 60 милиона, а още повече пари, защото според нея в резерва на Касата имало само 350 млн. лв. Това на фона на безпаричието, което цари в цялата здравна система! Припомням изявления на шефове на Касата, че за първото тримесечие са събрани 42 милиона в повече здравноосигурителни вноски от българските граждани. В добавка, че са похарчени още 60 милиона, даже още някакви пари, възникват въпросите: Защо плащанията на изпълнителите на медицинска помощ са неритмични? Защо се създава това напрежение в здравната система? Защо на болниците, макар че Касата има ангажимент да плаща до края на следващия месец, в момента са извършени разплащания само в рамките на 60% за м. март? На „Пирогов” например са платени само половината средства, и то за м. февруари. Защо няма разплащания с фармацевтите? Защо от аптеките липсват лекарства? Защо лекари алармират, а също и шефът на Българския лекарски съюз, че скоро пациентите ще трябва да си купуват консумативи и лекарства, защото пари в болниците липсват? Защо задълженията Защо не се плащат редовно заплати, осигуровки и пр. на медицинския персонал? Защо липсват пари за онкоболните? Защо няма пари за болните от левкемия? Защо с 40% са намалели парите за направления за лекари специалисти в доболничната помощ? Къде са парите? Това е един законен въпрос, който задават българските граждани! Какво се случва с тях и защо решенията за изразходването на парите на българите за здраве се вземат през главата на българския парламент и през главата на българските граждани, които редовно си плащат здравноосигурителните вноски? Това е все едно, господин Иванов, аз да Ви дам 60 лв., с които да ми купите лекарства и Вие да ги използвате за нещо друго по Ваша преценка. И аз да не се поинтересувам какво се случва с моите пари!?

а тези ред и сигурност да съществуват извън закона! Какъв е този ред, който влагате в държавата, който противоречи на закона? Според мен в случая може да се говори за нещо друго. Изберете си сами наименованието – дали става дума за измама, за злоупотреба или за обикновена кражба с парите на българските граждани за здраве, извършена в Националната здравноосигурителна каса. Ако използваме лексиката на вътрешния министър, в случая става дума за акция „Измамниците” – измамниците в здравеопазването. Ако Вие от парламентарното мнозинство не подкрепите създаването на тази комисия, ще станете герои от една друга акция – акция „Пинокио”, „Лъжльовците”! Това са хора, които на избори обещават едно – да управляват съгласно закона и прозрачно, а след това мамят хората с техните пари, и то, забележете, събрани за здраве! Аз си задавам и един друг въпрос: защо и кому беше нужно това криминално изразходване на парите от Здравноосигурителната каса (реплика от ГЕРБ), след като ние от опозицията съвсем коректно ви подавахме топката – внесохме законопроект, с който предлагахме разблокирането на резерва на Националната здравноосигурителна каса с 450 млн. лв.? Пари, които да се влеят в здравната система и да могат съобразно законодателството и според решението на българския парламент да се използват за здраве! Тук отговорът е, че вие отхвърлихте този закон, за да можете вие да преценявате, или по-точно вашите хора в Касата, кога, на кого и защо да се дават пари за здраве! Това според мен е кристална проява на двоен стандарт - когато вие изисквате българските граждани да спазват закона, но самите вие участвате в неговото нарушаване! Ако парламентарното мнозинство не подкрепи създаването на тази анкетна комисия, която да отговори на въпроса: къде са 60-те милиона, събрани от българите за здраве, то вие ще дадете пореден пример за това как парламентът се отказва от осъществяването на парламентарен контрол. Както отказвате да викнете министрите и да ги изслушате за антикризисните мерки, както си съчинявате текстове от Правилника и ги тълкувате като дявола Евангелието, демек че парламентарните комисии нямат право на изслушване на съответните министри, така и в момента лишавате парламента от неговата най-важна за хората същност, а именно да осъществява парламентарен контрол върху действията на изпълнителната власт, и най-вече по важните за хората въпроси – по какъв начин се изразходват парите, които надлежно българските граждани събират за здраве? Аз се надявам, че ще опровергаете това, което до момента съществува в обществото като нагласа и очакване, а именно, че парламентът не контролира изпълнителната власт, и че ще подкрепите създаването на тази комисия, която да отговори на един важен за гражданите въпрос.

Няма. Желание за изказване? Няма. Закривам дебата. Уважаеми народни представители, поставям на гласуване проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на състоянието и управлението на излишъка на Националната здравноосигурителна каса

каса за 2010 г. Гласували 107 народни представители: за 35, против 50, въздържали се 22. Предложението не е прието. Господин Желев, имате думата за процедура.

Благодаря Ви, господин председател. Процедура за прегласуване с мотивите – колеги, въпросът е принципен. Всичко може да се случва, но не и през главата на Народното събрание. България все още е парламентарна република. Без решение на парламента няма как да се харчат пари от големия резерв на Касата и вие добре го знаете. Тази комисия – анкетна, или както искате я наречете, е важна, за да направи действително анализът за това как се харчат парите на хората за здраве, защото, както се чува, се готвите да вкарате закона за следващите допълнителни задължителни фондове за осигуряване и възниква въпросът дали пък не трябва да се отдели бюджетът на Касата в отделен бюджет. бюджет. Моля Ви, нека не партизираме, да не политизираме, а да направим действително анализ, който ще покаже как се харчат парите за здравеопазване. Още веднъж: България е парламентарна република! Благодаря Уважаеми народни представители, има направена процедура за прегласуване. Моля народните представители да гласуват.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за допускане в зала на председателя на Съвета за електронни медии Георги Лозанов. Уважаеми народни представители, има направена процедура за допуск в залата. Моля народните представители да гласуват.

На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 21 април 2010 г. бе разгледан Отчетът за дейността на Съвета за електронни медии за 2009 г. Отчетът бе представен от Маргарита Пешева, която от 25 ноември 2008 г. до 24 ноември 2009 г., е председател на регулаторния орган. В заседанието участваха настоящият председател на Съвета Георги Лозанов и членовете: Мария Стефанова, Анна Хаджиева и София Владимирова. През 2009 г. СЕМ е финализирал конкурсите за нови радиопрограми в градовете Разград, Търговище, Перник, Пазарджик, Гоце Делчев и Девин. Издадени са 11 лицензии за радио-дейност и служебно две лицензии за телевизионни програми, предназначени за цифрово разпространение на националните телевизионни оператори „Болкан Нюз Корпорейшън” и „Нова телевизия – Първи частен канал”. СЕМ лицензира и нова регионална програма на БНР с наименование „Радио Видин”. Съгласно новите изисквания на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), са заличени 158 радио- и телевизионни програми, предназначени за разпространение чрез кабел и/или сателит, които не са подали документите си в срок и е извършена пререгистрация на останалите програми. Издадени са 120 удостоверения за радио- и телевизионна дейност. За отчетният период СЕМ е издал 51 регистрации, от които 38 за телевизионна дейност и 13 за радиодейност. Според отчета за дейността през 2009 г. СЕМ е осъществявал наблюдение върху 220 радио- и телевизионни програми. От тях 102 са телевизионни програми, а 118 радиопрограми. В областта на националния мониторинг наблюдаваните програми са 81, а в областта на регионалния 139 програми. На базата на проведения за първи път от СЕМ мониторинг на предаванията „Неделя 150” и „Панорама”, съответно на БНР и на БНТ, е установено, че се спазват изискванията на ЗРТ да се отразяват различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки във всяко едно от новинарските и актуално-публицистичните предавания с политическа и икономическа тематика. Съветът отчита съществено подобряване на работата на интегрираната система за цифров мониторинг, което се извършва след смяната на фирмата, осъществяваща нейната поддръжка. Общият брой на съставените актове за установяване на административно нарушение през периода е 123, най-много в историята на регулаторния орган. За сравнение през 2008 г. са издадени 98 акта. Отдел „Национален мониторинг” е съставил 73, а отдел „Регионален мониторинг” – 50 акта. Най-голям е броят на нарушенията по отношение на разпространение на програми без регистрация по реда на ЗРТ, следват нарушенията, насочени към увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, извършени почти изцяло от оператори с програми с национален обхват. с двойно увеличение за годината, са операторите, които не са предоставили искана от СЕМ информация по предвидените в ЗРТ случаи. Според Отчета на СЕМ медийната регулация постоянно се сблъсква с отсъствието на саморегулативни стандарти, особено при големите и влиятелни национални оператори, които би трябвало да служат за пример на всички останали. В областта на процесуалното представителство от общо 14 постановени през 2009 г. решения и определения на Върховния административен съд, 13 потвърждават решенията на СЕМ и само едно отменя негово решение. През изминалата година СЕМ е провел 52 работни срещи с радио- и телевизионни оператори, неправителствени медийни организации и държавни институции по въпроси, свързани с развитието на медийната среда като: враждебната реч и езикът на омразата, опазването на малолетните и непълнолетните от вредно медийно съдържание, развитието на риалити форматите и необходимостта да се спазват основни изисквания на ЗРТ, необходимостта да се гарантира задължителното излъчване на БНР и БНТ при евентуална продажба на Национално управление "Радио и телевизионни станции", спазването на авторските и сродни права в програмите на операторите и др. Сформираният през 2009 г. Експертен съвет към Съвета като консултативен орган създава възможността да се постави една нова основа на професионален диалог между регулатора и медийния сектор. Като резултат от направените препоръки на Сметната палата през миналата година дейността на членовете на СЕМ е обособена в пет направления: „Лицензиране и регистрация”, „Мониторинг”, „Европейска аудиовизия”, „БНР и БНТ” и „Финансова политика и администрация”. Съветът отчита необходимостта от промяна в работата на регулаторния орган в посока на децентрализация на някои важни дейности по основните направления, по-голямо ангажиране на всички членове на регулаторния орган с всекидневните задачи, които трябва да се решават в тях. През отчетния период СЕМ посочва следните проблемни области в дейността си: си: - забавяне на изработването на списък на събития с особено важно значение; - закъснение с издаването на Бюлетина на СЕМ за 2009 г; - изоставане в графика за подготовка и окончателно приемане на правилниците по Системата за финансово управление и контрол, съгласно препоръките на Сметната палата, което се предвижда да приключи през 2010 г. Сред предстоящите задачи през 2010 г. СЕМ предвижда: - лицензиране на радио- и телевизионни програми, предназначени за цифрово разпространение; - промяна на методологията на мониторинга, в съответствие с необходимостта на нов вид мониторинг върху онлайн програмите; избор на генерални директори на БНР и на БНТ; - финализиране на работата по изработването на списък на събития с важно обществено значение и осигуряване достъп на аудиторията до тяхното отразяване. По време на заседанието народните представители от комисията проявиха интерес:

дали всички предприятия, които излъчват и разпространяват български и чуждестранни програми, са отчели своята дейност и какви действия са предприети от страна на СЕМ при неотчитане. След проведената дискусия народните представители от Комисията по културата, гражданското общество и медиите единодушно приеха за сведение Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. и предлагат на Народното събрание да го приеме за сведение.” Благодаря за вниманието. Благодарим на народния представител Даниела Петрова. Уважаеми народни представители, часът е 10,58 ч. Обявявам 30-минутна почивка. В 11,30 ч. ще продължим.